(HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, predlaže se popuna kataloga kaznenih djela iz nadležnosti ureda, na način da se proširi nadležnost ureda i na kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja iz članka 286. Kaznenog zakona,

prijava koje su povezane sa kaznenim djelima organiziranog kriminala i korupcije, što više isti zahtjev istaknut je kao podmjerilo za zatvaranje poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava, te stoga predložena izmjena zakona predstavlja ispunjenje navedenog podmjerila. i organiziranog kriminaliteta mijenja se naziv kaznenog djela iz članka 279. Kaznenog zakona, prikrivanje protuzakonito dobivanje novca, u pranje novca. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2008. godine kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279. Kaznenog zakona promijenjeno je u svom sadržaju ali i u nazivu kazneno djelo pranja novca.

a na tekst konačnog prijedloga zakona odbor podnosi sljedeće amandmane. Dakle, prvi je na članak 1. u članku 1. riječ i članku 26. brišu se, a iza riječi pranja novca dodaju se riječi članka 279. stavka 1. i 2. KZ-a u stavku 3. dodaju se riječi utaje poreza i drugih davanja iz članka 286. Kaznenog zakona. I drugi, na članak 2., dakle članak 2. mijenja se i glasi: u članku 26. riječi prikrivanje protuzakonito dobivenog novca zamjenjuju se riječima pranje novca. Obrazloženje uz prvi i drugi amandman je, dakle ne ulazeći u sadržaj odredaba, dakle amandmanima se ne dira u sadržaj odredaba članaka 1. i 2., amandmanima se dorađuje izričaj u nomotehničkom smislu. Hvala lijepo. Hvala. Želi li izvjestitelji ostalih radnih tijela? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Odmah na početku mogu reći da će klub SDP-a podržati prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Smatramo da će ova izmjena doprinijeti još uspješnijem radu USKOK-čke vertikale. Čuli smo jučer da 80% građana ne podržava rad aktualne Vlade, a da 3 ključna problema koja navode su nezaposlenost, mito i korupcija i problemi gospodarstva. Osim toga građani ističu da je veliki problem osjećaj nesigurnosti. Osjećaj nesigurnosti u svojoj ukupnoj širini podrazumijeva nesigurnost radnog mjesta, nesigurnost dobivanja plaća, nedostupnu zdravstvenu zaštitu ili nemogućnost školovanja. Dakle, upravo sve ono što korupcija osjetno smanjuje. Stoga kada govorimo danas i o ovoj izmjeni zakona koja će doprinijeti kvalitetnijoj borbi protiv korupcije moramo još jedanput reći da su 3 pitanja presudna za ocjenu naše sposobnosti da se odupremo korupciji. Najgori je stav onaj koji polazi od pretpostavke da su svi korumpirani, da su svi jednaki i da nema smisla uopće boriti se protiv korupcije. Prvo pitanje koje si uvijek moramo postaviti je postoji li korupcija i kako se na nju gleda? Drugo, koliko je korupcija raširena, u kojim područjima je najprisutnija i najštetnija? Ako znamo odgovore na ova 2 pitanja dolazi treće, a to je što sve treba učiniti u borbi s korupcijom? Upravo kroz odgovore na ova 3 pitanja možemo i pratiti kako se kretao odnos prema korupciji u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina. Možemo reći da su '90-te bile majka svih korupcija, majka svih problema koji su kasnije nastali zbog kriminalne pretvorbe u kojoj je nestalo 400 tisuća radnih mjesta, propala je trećina tvrtki. To je bilo doba nedemokratske antikorupcijske devijacije i jedini lijek bilo je više demokracije koja je počela 3. siječnja 2000. koju smatramo drugom fazom borbe protiv korupcije. Mnogi formalno pravno smatraju da je druga faza borbe protiv korupcije upravo počela ustrojavanjem USKOK-a. Dakle, USKOK 2001. godine predstavlja prekretnicu u borbi protiv korupcije, međutim problem je bio što je trebalo proći praktično 7, 8 i 9 godina da bi USKOK postao učinkovitiji u borbi protiv korupcije. Nevjerojatno je da broj ljudi koji su uposleni u USKOK-u sve do danas još uvijek nije dosegnuo broj koji omogućuje kvalitetniji rad USKOK-a. Mnogi ne znaju da u USKOK-u radi samo 25 ljudi. Na svu sreću ovom izmjenom koju ćemo danas usvojiti taj broj će se povećati na 30 ljudi pa će na taj način vjerujem i mogućnost USKOK-a da se uspješnije bori protiv korupcije biti veći. Ipak ja bih naglasio da je nekakva treća faza borbe protiv korupcije u Hrvatskoj počela ustrojavanjem USKOK-čke vertikale, policijskog USKOK-a, Državno odvjetničkog USKOK-a i u konačnici USKOK-čkih sudova. Naravno da ovom prilikom kada govorimo o borbi protiv korupcije ne možemo ne spomenuti pobjedu koncepta pravednosti predsjednika Ive Josipovića koji je dao jednu novu kvalitetu unapređenju borbe protiv korupcije. Gdje smo mi danas u borbi protiv korupcije? Percepcija građana o korupciji u hrvatskom društvu, posebno u pravosuđu pa dakle i u Državnom odvjetništvu, USKOK-u, svim državnim tijelima, politici i policiji ukazuje na ozbiljnost i potrebu još jače borbe s korupcijom koja se najprije ugleda u istragama koje moraju biti bez ikakvih političkih pritisaka, bez ikakvih pritisaka pretjerano revnog ravnatelja policije ili ministra unutarnjih poslova. istraga je utemeljena na zakonu, na dokazima koji u najkraćem mogućem roku moraju doći do pravomoćnih presuda bez obzira sad da li to bile osuđujuće ili neosuđujuće presude i završiti kompletnim oduzimanjem imovine stečene korupcijom. To je jedini način da u Hrvatskoj profunkcionira borba protiv korupcije i da građani počnu vjerovati u radu USKOK-čke vertikale. Mi smatramo da država u kojoj policija se ponaša stranački nije dobra država. Policija mora biti građanska i ne smije lijepiti kaznene prijave koje onda otežavaju rad USKOK-a jer smo mogli pročitati u mišljenju EU da je jedan od velikih problema u radu Državnog odvjetništva preveliki broj odbačenih kaznenih prijava. To može samo ukazivati na podnošenje lažnih kaznenih prijava čime se lažno želi stvoriti jednakost između stranaka u postojanju korupcije unutar njihovih radova. Dakle, državni odvjetnici rade neprestano, 24 sata 365 dana u godini, a ne kao inspiracija ovisno o političkoj oportunosti. Državni odvjetnik nije umjetnik nego službenik koji mora služiti narodu. narodu. EU u svom posljednjem izvješću u kojem je utvrdila i mjerila za zatvaranje 23. poglavlja jasno je rekla, nećete zatvoriti 23. poglavlje ukoliko ne pokažete da su vaše USKOK-čke USKOK-čke istrage, USKOK-čki predmeti provedeni kvalitetno i završili osuđujućim presudama za one za koje su te kaznene prijave podignute. Također, gospođa Redding, gospodin predstavnik EU u Hrvatskoj stalno ističe da ukoliko ne riješimo 3 pitanja, a to su kvalitetnije rješavanje Zakona o financiranju političkih stranaka, rješavanje problema sukoba interesa i rješavanje prava na pristup informacijama neće biti zatvaranja 23. poglavlja. Kad je riječ o zakonu koji treba riješiti financiranje političkih stranaka onda upravo ova izmjena koju danas unosimo predstavlja temelj da se spriječi da se iz državnih tvrtki u vrećama i kutijama prenosi crnim BMW-ima novci u stranačke podružnice i da se tim novcima onda financiraju političke kampanje kojima se osvaja vlast. Jučer smo ovdje u prvom čitanju izglasali izmjene zakona da se sva imovina stečena korupcijom mora oduzeti. Ali i sva korist koja je stečena korupcijom se mora oduzeti. Prema tome, kao što student u aferi Indeks koji je platio mito da bi položio ispit, taj ispit mu se mora poništiti kao i njegova diploma. Tako i vlast koja je stečena novcem koji je političkim reketom i političkom korupcijom omogućio financiranje političke kampanje takva stranke je upitna, dvojbena, nemoralna i po mom mišljenju kriminalna. Prema tome, izmjene koje danas usvajamo nadam se da će dugoročno spriječiti mogućnost da se državne tvrtke koriste za financiranje političkih kampanja bilo koje stranke, jer ponavljam sve što je stečeno korupcijom je nezakonito i mora se oduzeti. Ukoliko je aktualna vlast svoje političke kampanje financirala novcem koje političkim reketom i političkom korupcijom isisani iz državnih tvrtki, ona je duboko nepravedna, nelegalna, kriminalna i ja se nadam da će građani presuditi takvoj vlasti na izborima koji moraju biti što prije. Gospodine zastupniče, vi ne možete kvalificirati što je kriminalno što nije kriminalno, to je zadatak državnih organa o kojima se govorili ovdje, pa nemojte preuzimati vi na sebe te ovlasti

ima situacija kada bacite predmet pa se on vrati kao bumerang, znate. Zato vam savjetujem ne vama nego svima da se suzdrže od kvalifikacija i pretvaranja sabornice u sudnicu. To sam bezbroj puta ovdje rekao. prag tolerancije u tom pogledu je puno puta i pređen i zato vas molim sviju da se suzdržite od kvalifikacija, jer mi nismo zato nadležni. Imamo mi zato i USKOK o komu je ovdje riječ, imamo zato Državno odvjetništvo, imamo sudove pa će oni to riješiti. Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda, pa molim da i u okviru ispravaka netočnih navoda također se držimo ovih osnovnih okvira za Hvala vam gospodine predsjedniče. Evo ovo jutro licemjerju nikada kraja, posebno od zastupnika koji je upravo sada govorio. A ja ću ispraviti jedan od niza netočnih navoda, a to je da ovu Vladu ne podržava, odnosno rad Vlade 80% građana Hrvatske i da ona ne čini ništa vezano uz korupciju. Čini vidimo već i sa ovim zakonom. Upravo je ova Vlada proglasila nultu stopu tolerancije prema korupciji i kriminalitetu. I vidimo da ni stranka, ni ime, ni prezime, ni prijateljstvo ni ništa neće spriječiti da institucije rade svoj posao i da nađu imenom i prezimenom one koje se ogriješio. Naime, treba se samo sjetiti da upravo gospodin iz SDP-a se javlja kad su bili 4 godine na vlasti nisu ništa učinili po tom pitanju, a kleli su prije izbora da će potrpati u zatvor upravo kao što i sada rade, jer nije im u interesu kada se spomene Daimler, Viktor Lenac, kada se spomene načelnik koji je pronevjerio 39 milijuna kuna ili neki od 2 milijarde kuna skače se na zadnje noge, jer to se radi u SDP-u. Gospodin Ivan Jarnjak, potpredsjednik Doma. Izvolite, ispravak. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod da je demokracija u Hrvatsku ušla 2000. godine 3. siječnja. Ušla je promjenama demokratskim '90.-te godine, a u tim promjenama gospodine Jovanoviću niste sudjelovali i nije vam dobrodošla tada ova Hrvatska, i niste se za nju borili i ne znate na koji način se stvara demokracija. Demokracija nije nešto što dođe, sjedne i ostane nego je proces za koji se treba boriti. I ovaj zakon danas koji ovdje predlažemo umjesto da ga politiziramo je doprinos stvaranju boljeg demokratskog odnosa u državi. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa zastupnik Jovanović govoreći o svemu više nego o ovom zakonu ustvrdio je da je ovaj zakon omogućava, ove današnje izmjene zakona da omogućavaju da će se broj djelatnika u USKOK-u povećati na ne znam 30 ili koliko je rekao. nije točno, jer ovaj zakon govori samo o terminološkoj uskladi i proširenju kataloga uskočkih kaznenih djela, a broj djelatnika u USKOK-u i državnih odvjetnika u USKOK-u je i kapacitet USKOK-a i financijski kapacitet USKOK-a je sustavno povećavan izmjenama i dopunama zakona kroz posljednje 4 godine, jačanjem financijskog kapaciteta, donošenjem državnog proračuna itd., Pa nije suvišno ponoviti da je izjava gospodina Jovanovića potpuno netočna, da je demokracija u Hrvatskoj počela 3. siječnja 2000. godine. Demokracija kao što je rečeno, a vi bi to trebali znati, jer očito vi zaboravljate dio hrvatske povijesti '90.-te demokracija je u Hrvatskoj došla na višestranačkim izborima 1990. godine. Drugo, isto tako je netočno, netočno i politički je opasno tvrditi da u Hrvatskoj demokracija postoji samo onda kada je SDP na vlasti. To je ono što ste vi indirektno implicirali neprihvatljivo je opasno, politički štetno za razvoj hrvatske demokracije. To smo slušali početkom 2000. godine da je u Hrvatsku demokracija došla dolaskom dolaskom SDP-a na vlast. to nije točno i to je vrlo štetno i politički opasno za razvoj demokracije u Republici Hrvatskoj. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, kolega Jovanović uporno govori, uporno i predizborno da je ova vlast kriminalna i slično. Prije svega ova vlast je omogućila upravo efikasnu borbu zakonima jasno, kojima USKOK-u i ... borbu protiv kriminala, protiv korupcije i to je ono što njega boli, jer smo izgleda previše blizu došli njega, Rijeke i njegove stranke. po njegovom obrascu možemo paušalno reći da je kukuriku koalicija kriminalna organizacija. S obzirom na ljude koje sačinjavaju, s obzirom na brojne afere koje su imali i u nadi da će Državno odvjetništvo pokazati razumijevanje i da će doći na red, jer odavno su trebali doći na red.

Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnikom. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao još jedan u nizu zakona ili nizu mjera u sustavnoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Jučer smo ovdje točno je izglasali u prvom čitanju, nismo izglasali nego smo raspravljali u prvom čitanju Zakon o oduzimanju svih koristi stečenih kaznenim djelom. Danas ovdje imamo jednu naizgled tehničku izmjenu u 1. članku i suštinsku u 2. članku. 1. članak samo terminološki usklađuje termin pranja novca koji je i u Kaznenom zakonu zamijenio naziv kaznenoga djela prikrivanje protuzakonito dobivenoga novca terminom pranja novca, jer je to termin koji je uobičajen i koji se rabi u međunarodnim dokumentima pa se tako i naš hrvatski zakon zove Zakon o sprečavanju pranja novca. To ne znači, kao što je bilo maloprije rečeno, da će to od dana donošenja ovoga zakona omogućiti nekakve limuzine ili ne znam što. Zakon o sprečavanju pranja novca u Hrvatskoj postoji od 1997. godine, on je proživio niz izmjena, naravno proširujući krug obveznika po tome zakonu. Ali on je tu, jednako tako kao što je bilo i kazneno djelo prikrivanja prikrivanja protuzakonito dobivenoga novca, ono je postojalo u Kaznenom zakonu, danas postoji kao kazneno djelo pranja novca. Dakle, ništa se neće tu dogoditi što će od sada omogućiti sve to. Postoji državna tijela rade, institucije rade svoj posao i koliko god gospodin Jovanović govorio da je to naša mantra, to je princip, to je načelo demokratskog sustava trodiobe vlasti. Što se tiče 2. članka, utaja poreza i drugih davanja iz članka 286. KZ-a koja je suštinska promjena jer se ovim prijedlogom zakona to kazneno djelo uvodi u tzv. katalog uskočkih kaznenih djela, odnosno u nadležnost USKOK-a što onda znači da se i sve one posebne izvidne mjere i postupci i i primjena novog izmijenjenog Zakona o kaznenom postupku odnosi i na to kazneno djelo i to jest suština. Ono što smo čuli maloprije za ovom govornicom, što je gospodin Jovanović govorio u ime kluba SDP-a, e to bih ja problematizirala. Naime, jer to što je tu rečeno to je pročitan uvod iz izvješća o radu Vijeća za nadzor provedbe Strategije borbe

ovu hrvatsku Vladu, jednako tako i Sabor u njegovom djelokrugu u dijelu provedbe strategije koju je on i donio. Kao što znamo, Strategija borbe protiv korupcije donijeta je u Hrvatskom sabori 2008. godine sa akcijskim planom koji je i predviđen, koji je donijela hrvatska Vlada kao jedan živi dokument koji je i revidiran pa i djelomično uvažavajući primjedbe Nacionalnog vijeća koje ima svakako jednu proaktivnu ulogu da osim samoga nadzora propituje i moguće predlaganje novih mjera. Upravo zato smo smatrali i danas ovdje ponavljam da politikantske opservacije kojima nije mjesto u izvješću, a danas čujemo gdje im je mjesto, u klubu SDP-a, dakle o tome kada je demokracija došla u Hrvatsku 1. siječnja 2003. a čuli smo vrlo elaborirano kada je Hrvatska država postala samostalna i demokratska i socijalna država. Opservacije o tome da se nešto u borbi protiv korupcije dogodilo izborom predsjednika Josipovića i programa pravednosti. Niti riječi o tome kada je donesen akcijski plan, niti riječi o tome da je doduše 2000. donijet jedan program program borbe protiv korupcije, ali da nikada nismo čuli nikakvo izvješće niti smo imali konkretne mjere niti financijske izvore niti tijela koja su za to zadužena sve do 2006. Prvi program sa mjerama, sa onima koji su zaduženi za provođenje, sa izvorima sredstava za provođenje te mjere jest 2006. godine. I isto tako, prvi puta te 2006. a potvrđeno Strategijom 2008. godine je ustrojeno Nacionalno vijeće Hrvatskoga sabora kao parlamentarni nadzor nad provedbama tih dokumenata. I prvi puta je ovaj Hrvatski sabor donio odluku o osnivanju takvog vijeća 2006. godine i ova parlamentarna većina koja je danas i tada je izglasala odluku da će na čelu toga vijeća biti predstavnik oporbe, upravo zato da da bi taj nadzor mogao biti nepristran i objektiviziran do kraja. Stoga nije dobro da se on koristi onda u stranačke politikantske svrhe, da se kada institucije rade svoj posao što im jest omogućeno izmjenama zakona, počevši tamo negdje od 2006., 2005. godine nadalje, sustavnom prilagodbom pravnog sustava Republike Hrvatske da bi se dali alati i da bi se dala sredstva institucijama da mogu raditi. Kad se te institucije približe nekim osobama onda se one nazivaju sramotnim imenima, da prekoračuju svoje vlastite ovlasti. Pa zamislite molim vas da državni državni odvjetnik i policija prekoračuju ovlasti onda kada rade posao, a to se tiče nekih članova stranaka u opoziciji. Kada se to tiče nekih drugih osoba onda je dobro da rade i trebali bi još i bolje raditi. Evo, još jedanputa, takav politikantski pristup neće biti dobar u borbi protiv korupcije. organizirani kriminal i korupciju treba provoditi i progoniti bez obzira na političke i stranačke boje i stoga mi u Nacionalnom vijeću, naša je zadaća da nadziremo da podsjećamo institucije da rade ma o kome se radilo i da podnosimo izvješće. I kad govorimo o borbi protiv korupcije da govorimo sukladno mjerama koje smo svi zajedno ovdje podržali da ih do kraja i provedemo. Hvala Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Ispravljam netočni navod gospođe Lovrin, a i svih koji su ispravljali moj navod da sam rekao da je demokracija u Hrvatskoj počela 2000. Dakle, ja ću ponoviti što sam rekao. Nestalo je 400000 radnih mjesta devedesetih godina, propala je trećina tvrtki. To je bilo doba nedemokratske, korupcijske devijacije i jedini lijek bilo je dobro slušajte više demokracije. Više demokracije čime 3. siječnja 2000. počela druga faza koja traje do danas. U tom mandatu ustrojen je USKOK, u tom mandatu napisana je prva Strategija borbe protiv korupcije. je počela demokracija u Hrvatskoj, a 2000. je bilo potrebno više demokracije da bi se suzbila korupcija koja je devedesetih pokrala Hrvatsku. Imate povredu Poslovnika, jel' tako? Izvolite gospođa Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Gospodin zastupnik Jovanović povrijedio je članak 209. Poslovnika zato što je zlouporabio institut ispravka netočnog navoda, zato što je citirao netočno ono što je on rekao.

nemojmo općenito nema neke granice kad je demokracija počela, a kad se je razvijala i koliko se razvijala i kad se nastavila razvijati. Nekako to dijeljenje na godine, jer za neke je bila demokracija od '45. do devedesete i to vrhunska. Jel'? Prema tome, to je ovako pogled, različit pogled na to pitanje. Ja to čak i dozvoljavam da tako neki misle. To je demokratsko pravo. Ali kad mi ovdje to striktno na godine to dijelimo to baš i ne može biti uvjerljivo jer to uopće nije tako. Tako da dobro, sve je to u političkoj borbi dozvoljeno da se to tako govori. Ali ja smatram da bi trebalo ovako biti malo objektivnije u svemu tome. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Za razliku od prethodnih zakona koje smo raspravljali jučer, a koji su uređivali neka od krucijalnih pitanja u oblasti pravosuđa ovaj majušni zakon od samo tri članka tek terminološki preciznije određuje pranje novca, te eksplicitnije utaju poreza i drugih davanja iz članka 208. šest Kaznenog zakona smješta u nadležnost tzv. uskočke vertikale. Naime, iz obrazloženja koje prati ovaj zakon vidljivo je da Ministarstvo pravosuđa ni nakon nekoliko pokušaja nije uspjelo uvjeriti misiju neovisnih stručnjaka Europske komisije da je kazneno djelo, djelo utaje poreza i drugih davanja ako je povezano sa kaznenim djelom korupcije i organiziranog kriminala već u nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Na kraju morala su se napisati ova dva članka. Treći naravno govori o stupanju na snagu i promijeniti i nadopuniti Zakon o USKOK-u iz prošle godine, te tako ispuniti podmjerilo za zatvaranje poglavlja 23. Ako je to tako naravno da će klub HNS-a, HSU-a podržati ovaj Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o USKOK-u. podsjećam vas da smo jučer ponudili rješenje po kojem predlažemo da se u ovaj zakon uvrsti članak 34. stavak drugi i treći iz Prijedloga zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Mislim da smo jučer imali priliku čuti i kolege iz kluba HDZ-a koji su procijenili da se člankom 34. neprimjereno intervenira u Zakon o USKOK-u. Kako je eto izmjena i dopuna Zakona o USKOK-u danas u raspravi nemamo poslovničke mogućnosti intervenirati amandmanom. Predlažemo Vladi da danas ne glasujemo o ovom zakonu već da se do sljedećeg glasovanja sama predloži navedene dopune. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici predlagača, kolegice i kolege zastupnici. Povod za izmjenu i dopunu Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proistječe iz zahtjeva za usklađivanje s Europskom unijom, odnosno riječ je o potrebi točnijeg određenja nadležnosti kada su u pitanju kaznena djela utaje poreza i drugih davanja ako su povezana s djelima korupcije i organiziranog kriminala. U pitanju je i jedno od podmjerila za zatvaranje poglavlja 23. Kada je riječ o korupciji i kriminalu bilo koje vrste ne smije biti nedodirljivih. A istrage kojih smo zadnjih mjeseci svjedoci pokazuju da suzbijanje tih istih zala nije samo deklarativno. Svjedoci smo da institucije društva rade svoj posao i u tom poslu treba ih podržati, a ne nekim politikanskim pričama onemogućavati njihovo djelovanje. Korupcija koja nije osobito samo Hrvatske u većoj ili manjoj mjeri koliko joj se dopušta da se razmaše prisutna je i u drugim zemljama. No, prisutnost korupcije i u razvijenijim zemljama s dužom demokracijom ne smije biti izgovor za propuste u njezinom suzbijanju. Danas vidimo da tih propusta ima sve manje, a borba protiv korupcije je sve djelotvornija. Korupcija negativno djeluje na društvo u cjelini, usporava a ponekad i koči njegov razvoj, onemogućuje normalno funkcioniranje, a k tome još i košta, i to ne malih 6 milijardi kuna godišnje koliko se zbog korupcije izgubi. Iskorjenjivanje korupcije nužno je ne samo zato da bi ušli u Europsku uniju, već prije svega zato da Hrvatska i njeni građani, od kojih većina pošteno živi i radi, napokon dobiju dobiju priliku za izgradnju društva u kojoj se cijeni znanje, marljivost i rad, koji karakterizira solidarnost i zauzetost za dobro svih, a ne samo nekih. Hrvatski građani zaslužuju da imaju jednaku šansu stjecati znanje i zapošljavati se, natjecati se na tržištu ili dobiti liječničku pomoć, a ne da za sve to trebaju nekog podmititi, iako je taj plaćen, i to novcem tih istih građana. Stoga mi u klubu Hrvatske seljačke stranke pozdravljamo sve napore koji se čine u suzbijanju i iskorjenjivanju tog društvenog zla, kao i ovaj zakonski prijedlog kojeg će klub Hrvatske seljačke stranke podržati. Hvala vam lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala vam poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Naravno da podržavam ovu izmjenu Konačnog prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, koji je već odavno dobio naziv Naime mi ćemo uskoro proslaviti 10-obljetnicu osnivanja USKOK-a. Sjetimo se sada već daleke 2001. godine kada su mnogi bili vrlo skeptični, onda pogotovo ondašnja oporba i izazivali uopće sumnju da je nama potreban USKOK kad imamo samo državno odvjetništvo i da nam nije potrebno nikakvo specijalizirano tijelo. Međutim evo vrijeme pokazuje koliko smo bili u pravu i da to nije jedan ad hoc ured koji ima samo zadaću da sredi akutno stanje nego ured je našao svoje mjesto, ne samo u okviru državnog odvjetništva, nego inače u čitavom našem pravnom sustavu, u represivnom dijelu za suzbijanje najopasnijih kaznenih djela, koruptivnih kaznenih djela. Tijekom vremena događale su se postepene izmjene Zakona u USKOK-u, da bi prošle godine 2009. bio donesen kompletno novi zakon, i evo sada ga također mijenjamo, nadopunjujemo, pridodavajući uredu, dakle samom USKOK-u još nove prenadležnosti za kaznena djela utaje poreza i pranja novca. Danas smo čuli, ali stalno čujemo od strane vladajućih, naša borba protiv korupcije je bespoštedna jer smo mi proglasili nultu toleranciju na korupciju. USKOK je u zadnje vrijeme sve djelotvorniji, međutim da bi bio djelotvoran mi ga moramo osloboditi beznačajnih djela i koncentrirati ga za najopasnije vidove, jer zato je on i oformljen, zato se i odvajaju ogromna sredstva iz državnog proračuna, da bi pravili tu razliku između tzv. ulične korupcije i političke korupcije. Prema tome, to nisu iste stvari, svaka korupcija je destruktivna, ali politička korupcija je razorna, i tu distinkcije mora biti. Tu mora biti također i različitog načina uperenosti naše borbe i fokusiranosti tijela koji su upravo nadležni za to. Međutim nemojmo praviti iluziju od toga da represivna tijela mogu se efikasno boriti protiv korupcije, jer i najvažnija i najbolja borba protiv korupcije je njezina prevencija, a tu je primarna uloga i zadaća same države. Koliko ona sama širi ili kao dobra i odgovorna vlast sužava uopće mogućnosti koruptivnog djelovanja i to je od krucijalne važnosti. Ako se donose zakoni takvi da je na prvi pogled i savršeno jasno da se pogoduje određenim interesnim skupinama, da su to zakoni protiv građana, a ne za njihove građane, onda kako građani uopće mogu ozbiljno shvatiti najširu borbu i poziv protiv korupcije. Politička korupcija je najvažniji vid korupcije, a čini mi se da smo tu najslabiji. Da se spomenemo samo Zakon o golf igralištima. I pojedine druge zakone koji još čekaju pravorijek Ustavnog suda, kojima je savršeno jasno da se privilegira određena interesna skupina, na štetu svih građana jer se time umanjuje javno dobro, pogotovo u ovom vremenu krize, kad su ti resursi od krucijalne važnosti, od vitalnog značaja za opstanak i razvoj našeg naroda, odnosno svih naših građana. Isto tako i u vezi s tim djelovanje ljudi koji su na vlasti, i na svim razinama vlasti, i lokalnoj razini, upravljanje dakle prostorom, kao najopasniji vid korupcije, jer se na taj način bogate određeni pojedinci ili skupine potezom pera, i to ljudi vide. Isto tako zapošljavanje. I razne druge pogodnosti. To su najopasniji vidovi korupcije. I još nešto što mi dan danas nemamo, ne znam zbog čega vladajući to uporno odbijaju, znam da je prije nekoliko godina bila i radna skupina koja bi izmijenila Kazneni zakon, a upravo na onom tragu što mi tražimo, što smo imali onom novelom 2003. godine, to je najvažnije kazneno djelo, krucijalno, zlouporaba povjerenja i izigravanje vjerovnika, kazneno djelo koje je prije svega dizajnirano i koje poziva na odgovornost članove upravnih i nadzornih odbora. U Hrvatskoj mora prestati skrivanje pojedinaca iza određenih tijela. Ja sam čist jer eto to je donijelo kolektivno tijelo. Oni koji predlažu takve odluke, koji su njihovi glasnogovornici, koji obmanjuju onda ostale članove, jer su na izvoru informacija i oni su upravo ti koji su kreatori i osmislili takve prijedloge kojima se pljačkaju, pogotovo državna poduzeća, ali i pojedini resursi Hrvatske, i zato nikad nitko ne odgovara, a budimo iskreni mi imao i za to i neadekvatno kazneno zakonodavstvo. To je nešto što sve moderne zemlje imaju. Ne mogu članovi upravnih i nadzornih odbora ne odgovarati za svjesno uništavanje imovine koja im je povjerena da je sačuvaju i povećaju. Nažalost efikasniji smo ondje, dosada bar bili, kod tzv. ulične korupcije. To su bile velike afere, one su dobivale i posebne nazive i tako i sve je to je to nešto što i građani očekuju, ali pravu sliku i percepciju javnosti koja je vrlo negativna spram ocjene, odnosno u odnosu na ocjenu borbe protiv korupcije većeg uspjeha ukoliko se to ne dogodi i ne obistini neće biti. Osim što smo mi bili donijeli takav jedan zakon koji je nažalost ukinut je HDZ nije za njega glasovao pa je Ustavni sud po prvi put odlučio da Kazneni zakon bude organski zakon, mi smo u 2 navrata predlagali dakle takvo jedno kazneno djelo, bili smo odbijeni. Čujemo već unazad 7, 8 mjeseci da u ministarstvu se oformila, oformljena već odavno ponovno stručna grupa koja će sačiniti nove izmjene Kaznenog zakona i u kojima će biti inkorporirano ovo kazneno djelo. Ja još jedanput plediram na to da se to dogodi što prije. Jer nemoguće je, mi nećemo dakle stvoriti onaj očekivani eho prema građanima ukoliko kažem ne budemo obuhvatili kaznenom odgovornošću članove upravnih i nadzornih odbora. Moramo i to reći da Državno odvjetništvo u pojedinim slučajevima je pokazalo jednu određenu kreativnost primjene postojećeg Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku da bi privelo licu pravde, odnosno izvelo pred sud osobe koje koje su bile na takvim položajima. Međutim, adekvatni sudski epilog upravo nije uvijek bio takav kao što je to Državno odvjetništvo očekivalo i kao što su to građani očekivali, a dobrim dijelom zahvaljujući upravo i neadekvatnom kaznenom zakonodavstvu. Dakle, mi smo katalog kaznenih djela upotpunili zadnjih nekoliko godina, ali i dalje ostaje temeljno antikorupcijsko djelo upravo na ovo na koje plediram gdje će na kaznenu odgovornost biti prvi pozvani članovi upravnih i nadzornih odbora. Obrana takvih osoba da nisu znali za neko ponašanje svugdje u svijetu proglašava se direktnim priznanjem krivnje jer te osobe su i plaćene i imenovane tamo upravo sa takvom funkcijom da odgovaraju za poslovanje određenih tvrtki u koje su poslane. Ali svijet ide i dalje, dakle ne odnosi se to samo na državna poduzeća nego jednako tako i na privatne tvrtke. Evo nažalost mi završavamo skoro još ovu godinu u snažnoj borbi protiv korupcije sa neadekvatnim kaznenim zakonodavstvom i moj je prijedlog da se to ovdje nađe što prije, svakako prije nove godine kako bismo mogli onda i zaključiti ovo poglavlje. Hvala lijepa. Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Evo nekoliko netočnih navoda, ja ću ispraviti samo jedan. Kolegice Ingrid ne mogu vjerovati da ste korupciju podijelili na 2 vrste, na uličnu korupciju i političku pa treba onda USKOK više se baviti jednom, a ne drugom. Korupcija ima samo jedno ime, zove se korupcija. Veliki i mali grijeh ne postoji nego je jedan jedinstveni grijeh. A moguće je da ste vi svoje kampanje i sve ostalo, ne nego je sigurno, isisavali iz proračuna Grada Zagreba, a to ste smatrali nekakvom uličnom korupcijom, niste se na to obazirali, ni sada se. Pa ste onda Milana Bandića se odrekli da bi smanjili, da bi poništili činjenice, percepciju promijenili, ali vjerujte to svi znaju. Evo, samo toliko. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvažena kolegica je netočno kazala i taj navod ispravljam. Da u katalogu kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a postoje beznačajna kaznena Dakle, to je netočno, to je netočan navod. A iz cijele rasprave u onom drugom dijelu proizlazi samo jedno, sve je dobro, mi smo za borbu borbu protiv korupcije sve dok ne dođe do naših stranačkih prijatelja, a kad dođe taj krak do stranačkih prijatelja onda se upotrebljavaju izrazi da su to beznačajna kaznena djela, da se radi o uličnoj korupciji, da je veliki broj odbačaja i tome slično. Uvažena kolegice borba protiv korupcije nema nikakvih stranačkih predznaka i u tom smislu se ne može komentirati na nekakav objektivan i nepristran način. stranačkih obilježja i podupirite istom takovom žestinom i energijom sve one akcije USKOK-a kada se radi i o vašim stranačkim prijateljima, kada taj krak,

netočno kaže da bi se USKOK trebao baviti velikim stvarima, a beznačajnim ne, pritom aludirajući jasno da sve ono, a kad se dotakne SDP to je beznačajno, kad je HDZ značajno. A istina je zapravo da je SDP bio na vlasti nepune 4 godine, dakle negdje oko 20%, a kriminala za te 4 godine bilo je bar za 60, 70% ukupnih 20 godina. Ispravak, gospođa Sunčica Glavak. Izvolite. Kolegice Antičević pa kakva je to poruka svima nama, dakle pitam i vas kolegice i kolege, svi mi ovdje dižemo ruku, donosimo zakone i ja odbijam da mi netko imputira da donosimo zakone protiv građana. Kao zastupnica ne mogu prihvatiti to. Osim toga što vi želite reći? Upravo je ova većina donijela i zakonski okvir da se može žestoka borba voditi protiv korupcije i upravo smo mi za to digli ruku. Prema tome, ovo je doista neistina i bezobrazluk!

praksa u Europi da kada kažu članovi nadzornog odbora da ne znaju nešto da je onda to direktno priznanje krive. Pa da malo demistificiramo samo to. To nije točno jednostavno. Naime, članovi nadzornih odbora i upravnih odbora moraju znati i odgovaraju za ono što u Zakonu o trgovačkim društvima i drugim zakonima piše da su odgovorni i da moraju za to znati, za to postoji odgovornost po Zakonu o trgovačkim društvima, po Kaznenom zakonu, postoje kaznena djela ja se slažem da možda nisu u opisu najbolja i da novim Kaznenim zakonom treba uvesti i nova, ali po sadašnjem Kaznenom zakonu postoje kaznena djela za koja se može vršiti progon po službenoj dužnosti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Gordan Maras. HRvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, predlaže se popuna kataloga kaznenih djela iz nadležnosti ureda, na način da se proširi nadležnost ureda i na kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja iz članka 286. Kaznenog zakona, ako je počinjeno u svezi s korupcijskim kaznenim djelima i djelima organiziranog kriminala. Razlozi za predloženu dopunu zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proizlazi iz potrebe točnog određena nadležnosti uskočke vertikale kada su u pitanju kaznena djela koja su počinjena od strane pripadnika zločinačkih grupa i organizacija, odnosno kada su počinjena korupcijska kaznena djela. Obzirom da je Misija neovisnih stručnjaka Europske komisije u više navrata stavljala primjedbu da je nužno da ovo kazneno djelu uđe u katalog kaznenih djela navedenih u članku 21. stavku 3. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Isto tako na osnovu mišljenja stručnjaka Europska unija zahtjeva proširivanje nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i za slučajeve poreznih prijava koje su povezane sa kaznenim djelima organiziranog kriminala i korupcije, što više isti zahtjev istaknut je kao podmjerilo za zatvaranje poglavlja 23 Pravosuđe i temeljna prava, te stoga predložena izmjena zakona predstavlja ispunjenje navedenog podmjerila. Nadalje, predloženim izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta mijenja se naziv kaznenog djela iz članka 279. Kaznenog zakona, prikrivanje protuzakonito dobivanje novca, u pranje novca. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2008. godine kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279. Kaznenog zakona promijenjeno je u svom sadržaju ali i u nazivu kazneno djelo pranja novca. Stoga ova izmjena predstavlja uskraćivanje odredbe Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sa važećim Kaznenim zakonom. Radi navedenog, a imajući u vidu da se isto tako ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, podržavam donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Hvala. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću na uvodu mog izlaganja kazati da apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona. I moje je mišljenje da smo možda u jednom dijelu sadržaja naših rasprava pokrili kvalitetu ovog zakona i zapravo napore Ministarstva pravosuđa i Vlade u smislu donošenja kvalitetnih zakonskih prijedloga i razrješenja svih onih otvorenih pitanja u okviru poglavlja 23, pregovaranja. treba poduprijeti, treba poduprijeti napore resornog ministarstva. Jer ovo samo na prvi pogled predstavlja mali korak, ali je jedan od koraka u smislu onih zakonskih prijedloga koje moramo donijeti da bismo na pravi način završili pregovore o tom osjetljivom poglavlju 23. Zato podupirući ovaj zakon naravno i njegova rješenja podupirem i apsolutno napore resornog ministarstva u tom pravcu. Kao što sam kazao dakle samo na prvi pogled su ovo beznačajne i male izmjene, radi se samo o 2 članka i uistinu u tom prvom članku radi se o nomotehničkom usklađenju dakle nazivu određenih kaznenih djela, prikrivanje protuzakonito dobivenog novaca u odnosu na pranje novca. S obzirom da se u dva različita zakona dakle Kazneno-materijalnom zakonu i Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta pojavljuje to isto kazneno djelo, isto biće kaznenog djela, sa istim obilježjima. Logika nalaže da se onda usuglase ti izrazi da nemamo u dva zakona kada pričamo o istom kaznenom djelu dva različita naziva kaznenog djela. S jedne strane prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, a s druge strane pranje novca. Dakle u tom smislu i ne samo nomotehnike radi ovo treba kao rješenje podržati. Naravno da podupirem i treba poduprijeti rješenje iz ovog drugog članka gdje se precizno i točno određuje nadležnost USKOK-a odnosno uskočke vertikale, i to kada kada su u pitanju kaznena djela koja su počinjena od strane pripadnika zločinačkih grupa i organizacija u smislu počinjenja koruptivnih kaznenih djela. Dakle, predloženim izmjenama kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja, ulazi u taj članak 21. ulazi u uskočku nadležnost ali samo ako je počinjeno u vezi sa korupcijskim kaznenim djelima ili djelima organiziranog kriminaliteta. Dakle, u suštini se radi o proširivanju nadležnosti propisanih člankom 21. dakle katalog kaznenih djela u smislu postupanja ureda uskočke vertikale se u tom smislu proširuje i dobro je da je tako, jer većina koruptivnih kaznenih djela koji su na taj način na taj način napravljeni ili biće kaznenog djela ostvarenog na taj način se može povezati jer u dosta situacija se i povezuje i vezano je za utaju poreza i drugih davanja. Zaključno. Ovo zakonsko rješenje treba poduprijeti. Ono predstavlja samo jedan zakonski prijedlog u setu zakona koje smo raspravljati i raspravljamo ovaj tjedan. Dakle, nesumnjivi su napori resornog ministarstva, Ministarstva pravosuđa i to su kvalitetna zakonska rješenja koja će nesumnjivo u svojoj konačnici doprinijeti da se Poglavlje 23 – Pravosuđe i ljudska prava mogu da se ispune svi oni zakonski preduvjeti da se mogu zaključiti što prije. Dakle, ako ne u tijeku ove kalendarske godine, ali zasigurno početkom iduće kalendarske godine. I zato u tom smislu ovaj prijedlog zakona apsolutno treba poduprijeti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo kolega Tomljanović, vi ste spomenuli da iako su ovo male izmjene, riječ je o dva članka, da one predstavljaju mali korak koji će dugoročno ipak donijeti neka veća poboljšanja. Ja se isto tome nadam jer čini mi se, a to smo i raspravljali tijekom nekih donošenja zakona prethodno i izvješća, da doista treba promijeniti i ovaj zakon i dati i USKOK-u veće nadležnosti kako bi bio brži i efikasniji. Stoga se ja nadam da će upravo i ove izmjene zakona utjecati da se politička korupcija u jednoj od najsiromašnijih županija u Hrvatskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji, konačno suzbije i da se poslovanje županijske vlasti tamo dovede u okvire zakona. Naime, i posljednja revizija je utvrdila da upravo najveći savjetnički tim u državi, 14 savjetnika, svaki od njih dobiva 5000 kuna mjesečno, a da je mahom riječ o vijećnicima iz vladajuće koalicije koje županica iz SDP-a plaća svoje političke savjetnike odnosno one koji je podržavaju, a mahom su iz redova SDSS-a i HSP-a kako bi uredno dizali ruku za očigledno nenamjensko trošenje Također je revizija otkrila da je tamo sklopljeno šest ugovora o djelu koji iznose oko 300 tisuća kuna, a da se ne zna što su ustvari ti njeni savjetnici radili jer za to nema nikakvog pokrića. Tomljanović da evo upravo ove izmjene koje su danas pred nama bez obzira što jesu doista mali korak, će dugoročno ipak donijeti određene rezultate, bar evo na ovom ovom primjeru gdje je evidentno iz aviona da je riječ o političkoj korupciji, a dosad se ništa nije poduzimalo. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Ja se zahvaljujem uvaženoj kolegici na ovoj replici iz razloga što mogu pojasnit svoje mišljenje. uistinu su male izmjene, ali po opsegu. U svojoj suštini one su bitne, vrlo bitne i u tom smislu je moja rasprava bila da apsolutno zakon treba poduprijeti. A u ovom drugom dijelu, uvažena kolegice, ne zanima to njih. To što vi govorite to ne zanima predsjednika Nacionalnog vijeća jer kad spomenete Rijeku, kad spomenete vašu sredinu, kad spomenete nešto u nekoj drugoj sredini je SDP ili u koaliciji sa nekim drugim političkim partnerima pa se objavljuju oblici koruptivnog ponašanja pa dolazi do kaznenih prijava onda to predsjednika Nacionalnog vijeća ne interesira. To nije njegov posao. Njega interesiraju neke druge stvari, a koje ga stvari interesiraju to već svi znaju. To ono i vrapci sa krova cvrkuću. Međutim, postavlja se pitanje da li ta osoba ili takav mentalni sklop može bit predsjednik Nacionalnog vijeća koji upravo u tom smislu treba kontrolirat ovo o čemu mi govorimo. To je pitanje za nas ovdje u sabornici. Jer kad se pojavljuje u vašoj sredini to nije korupcija, kada se u nekim drugim sredinama pojavljuju oblici koruptivnog ponašanja to nije ništa, to je beznačajno. To predstavlja uličnu korupciju. Policija piše gluposti, kakve kaznene prijave. A kad je to u nekim drugim sredinama, u onim drugim političkim opcijama onda predsjednik Nacionalnog vijeća na sva zvona zaziva demokraciju pa smo vidjeli kako je zaziva, pa pravnu državu, pa Bruxelles itd. ,itd. Na kraju, stvarno se postavlja pitanje da li takav mentalni sklop

Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja Vlade Republike Hrvatske i kolegice i kolege zastupnici. Mada je ovaj zakon po obimu jako kratak, naime ima samo tri članka, ja mislim da zaslužuje pažnju cijelog Sabora pa i hrvatske javnosti. Dakle podupirem donošenje ovog zakona, ali htio bih zbog hrvatske javnosti, a i nas samih ovdje, naglasiti dva aspekta ovog zakona. Prvi je sadržan u obrazloženju ovog prijedloga. Kaže naime, Misija neovisnih stručnjaka Europske komisije je unatoč višestruko danim pojašnjenjima, dakle Vladinim pojašnjenjima, inzistirala da se ovaj zakon ovako uredi. Dakle, Vlada misli da ne treba ga mijenjati jer je već sve sadržano i dato u nadležnost USKOK-a, ali Europska komisija ne vjeruje Vladi i to je zaista ozbiljan problem u Hrvatskoj. To je ozbiljan problem u Hrvatskoj i o tome treba isto nešto reći. Zašto? Naime, u trodiobi vlasti u demokraciji, kao što je i u Hrvatskoj Ustavom utvrđeno trodioba vlasti, dakle vlasti se međusobno kontroliraju i dopunjuju. U Hrvatskoj to nije štimalo pa zato Europska komisija nije dala povjerenje Vladi u njezinim obrazloženjima. Naime, jedino vlast zakonodavna i izvršna može stvoriti preduvjete i okvir za djelovanje pravne države i vladavinu prava. Jedino zakonodavna i izvršna vlast. Međutim, jedino institucije pravne države kao što je Državno odvjetništvo i sudovi mogu kontrolirati izvršnu i zakonodavnu vlast. Nažalost, to se u Hrvatskoj nije dugo, dugo vremena događalo. I sada kad bismo postavili građanima pitanje je li slučajnost, je li koincidencija ili to ima veze sa politikom da Državno odvjetništvo i USKOK odlučnije, efikasnije hvala Bogu djeluju nazad godinu i pol dana. Je li to slučajnost? Uvjeravam vas da građani Republike Hrvatske bi rekli nije slučajnost jer do tada nije bio složen politički okvir. Nije omogućeno da pravna država kontrolira izvršnu i zakonodavnu vlast. Da je bilo moguće, ne bismo sada raščišćavali predmete iz '90.-tih godina ili 2000.-tih godina ili 2005. godine. Ne bi se to sada događalo. A netko je za to odgovoran, skupa s nama ovdje. Kad to govorim onda moram reći da je pitanje koliko je kaznenih djela prijavio i Ured za sprječavanje pranja novca a djeluje znate od kada, znate od kada djeluje i koliko je novaca hrvatskih građana potrošeno za taj ured i koliko je on doprinio sprječavanju pranja novca i borbi protiv korupcije. Koliko mislim da ćemo to uskoro saznati jer bi morao doći izvještaj i pred ovaj Sabor. Ali zanimljivije je kako se mi hvalimo da smo sada aktivni u borbi protiv korupcije i to u vezi kriminaliziranja osoba, a vuk pojeo magare. Lova je otišla, nema love. I sad će neki stradati i dati zadovoljštinu kao vlasti mi smo se borili protiv korupcije. To je kasno. Nestalo novca, interesi građana su oštećeni. Hrvatska ima obilježje korumpirane države, korumpirane vlasti. I da je to tako to je dokaz isto stajalište Europske komisije. Odlučnije djelovanje i USKOK-a i Državnog odvjetništva, a čekat ćemo kad će sudovi reagirati još na to, bit će vremena molio bih da je bilo recimo u vremenu kad se privatizirao Sunčani Hvar. Tada nije bilo Zakona o javnom privatnom partnerstvu, a Sunčani Hvar je privatiziran pod izlikom privatnog partnerstva, javnog privatnog partnerstva. I rezultat tog divljeg javnog privatnog partnerstva znamo kako je završio ili kako završava, na čiju štetu. Kasno, šteta je napravljena ali još nemamo reakcije pravne države u toj stvari. A mora jer javnost očekuje da se na tom primjeru kaže tko je šta radio, tko je luk jeo, a tko ga je mirisao. Sve te narodne mudrosti ponekad su dosadne, ali najbolje oslikavaju situaciju. Oko izmjene zakona vezano za porez. Mi ovdje čak govorimo da je u sivoj ekonomiji, netko govori 20, netko 30, netko 15% bruto domaćeg proizvoda. Nebitno za primjer o kojem želim reći. Dakle, tu sve prolazi mimo naplate poreza. To mogu još razumjeti. Nije država uhvatila sve i evidentirala sve. Ali ako se najveća hrvatska firma i njeno rukovodstvo pozove da je prešutno, a to znači od vlasti omogućeno da ne plati 2 milijarde poreza ili drugih davanja i trošarina, a i mi znamo iz svakog svojeg iskustva da se pojedine firme žale kako im je konkurencija u milosti pa ne plaća porez ili ga ne plaća redovito, a oni moraju platiti jer nisu u milosti. Pa nema onda ništa od pravne države. To je nepravna država i to nije stvaranje okvira za konkurentsku sposobnost hrvatskog društva, hrvatske privrede na europskom tržištu gdje mi želimo ići. Prema tome, da li je zasluga vlasti, sadašnje vlasti, aktualne vlasti za kako se želi predstaviti za odlučnu promjenu i borbu protiv korupcije. Moram izraziti naprosto sumnju zato što dolaze ovakvi pritisci iz Europe, a to nije vojni elemenat vlasti, nego je prisiljena je da se legitimira kao borac protiv korupcije, jer je to jedini način da možemo završiti pregovore. Pa izgleda da je i sadašnja borba protiv korupcije dio političke volje i političkog interesa, a ne djelovanje pravne države, a bez djelovanja pravne države samostalno i vladavine prava možemo samo žaliti kad prođu izbori da ćemo se vratiti na stari kolosijek ili drugim riječima borbu protiv korupcije svezati mačku o rep. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dozvolite mi da samo reknem samo jednu riječ. Trodioba vlasti o.k. Zakonodavstvo Sabor, okvir zakonski i nek' radi svak svoj posao. Što bi sad trebalo od naših navijanja ili kontra navijanja zavisiti hoće li se nešto provoditi zakoni ili neće. Zavisi od nas kad donesemo zakon, nego onima koji su to dužni raditi. To je moja intervencija ako mi dozvolite tu. Ali imamo ovako 4 replike jer je prva replika se javila gospođa Antunović i još 7 ispravaka netočnih navoda. Dakle, potpredsjednica Željka Antunović ima repliku. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Leko, govorili ste kako je usprkos svemu što se radilo ili ne radilo Hrvatska obilježena kao zemlja visoke korupcije i korumpirane vlasti. Pa htjela sam se na to nadovezati i reći, bez obzira koja je vlast u ovoj zemlji ja se kao građanka ove zemlje ali i kao političarka koja nosi dio odgovornosti za taj imidž zemlje jako loše osjećam zbog toga i dugo, dugo vremena od početka svoje političke karijere pa čak i prije toga razmišljam o tome kako se efikasno boriti protiv tog. Mi smo donijeli hrpu zakona, hrpu strategija. Svi se u ovoj sabornici zaklinju kako su borci protiv korupcije, pa i mnogi izvan ove sabornice. Međutim, činjenica je da nakon dugo godina priča, dugo godina razglabanja o strategijama i zakonima mi se susrećemo u okviru pravosudnih tijela nekim katastrofalnim zloupotrebama i pljačkama i to iz samih vrhova vlasti. Ma što to pokazuje? To pokazuje da su građani u pravu kad prozivaju i optužuju političare. Naravno da svi koji se bave politikom nisu sudjelovali u toj zloupotrebi, ali dragi moji svi oni koji su gledali, odnosno okretali glavu na drugu stranu kroz sve ove godine, odgovorni su za to. Ja ne spadam u te, jer sam glasno galamila. Galamila sam i prije nego sam se bavila politikom, kad sam prosvjedovala na Trgu bana Jelačića protiv Zakona o privatizaciji. Galamila sam i galamim iz ovih klupa, ali ne valja okretati glavu na drugu stranu, jer to će nas dovesti u još neugodniju situaciju pred svijetom. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodine Josip Leko. Izvolite. Kolegice Antunović, htio bih pojasniti. Korupcija u hrvatskoj državi čini mi se da se tu slažemo, počela je davno 90-ih godina, a na žalost još nema političke volje za ozbiljnu borbu protiv korupcije, a bez toga ona se ne može eliminirati. uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženom kolegi Leki bi replicirao u onom dijelu kada je u svojoj raspravi kazao, ne radi se ovdje zapravo o nekakvom prijedlogu zakona ili izrazu političke volje Vlade, resornog ministarstva ili Vlade Republike Hrvatske, to je izvršen pritisak međunarodne zajednice da se to predloži, da se u tom smislu zakon izmijeni. Ja se s tim ne mogu složiti, jer suština ovih primjena, to sam već kazao, koji su u opsegu male, ali su vrlo bitne, jer se proširuje katalog kaznenih djela u smislu nadležnosti USKOK-a, članka 21., dakle a što bi to trebalo biti izraz političke volje, određene političke opcije ako ne prijedlog zakona kojim se razrješavaju ove stvari, ili uočenih problema. Radi se o jednom članku, jednom kaznenom djelu, gdje je problem uočen, to je, nije čak ni mjerilo, nego podmjerilo, Vlada Republike Hrvatske to proanalizirala, resorno ministarstvo predložilo zakon i sad o tom zakonu raspravljamo. To u tom smislu. U drugom smislu bih replicirao, kad god se priča o konkretnim kaznenim predmetima, dakle pričat o konkretnim kaznenim predmetima, koji su čak i u tijeku, i tko zna u kojoj fazi do presuđenja, iz saborskih klupa po meni ne samo da je kontraproduktivno, nego se uvijek može iščitavati zavisno iz koje političke opcije dolazi, kao izvjestan direktan ili indirektan pritisak upravo na one institucije, a mi se svi zalažemo, puna su nam usta nezavisnosti, trodiobe vlasti, a sve što činimo u tim raspravama kada spominjemo konkretne kaznene predmete, zapravo u tom smislu vršimo pritisak. Dakle, upravo na prijedlog ove Vlade ovaj Sabor donio zakon, ne samo u protekle tri godine, nego i 7 godina, koji su omogućili

Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Tomljanović, pa mogao bih se složiti s vama da je korist intervencije Europske unije u borbi protiv korupcije dobrodošla, ali neprincipijelnost Vlade najprije tvrdila da ima sve, a onda je rekla ne mijenjat ćemo zakon. To je jedna stvar. Drugo, ja nisam u raspravi spomenio ni jednu aktualnu situaciju u državnom odvjetništvu i, ili USKOK-u ili na sudu, dakle nisam govorio o Fimi-Media-i, o Podravci, o INA-i eventualno, nisam siguran da je "Sunčani Hvar" u interesu državnog odvjetništva ili USKOK-a, pa ja to javno kažem trebao bi biti, i ništa više. Hvala. Zahvaljujem. Repliku ima dalje uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega kad ste govorili i to u više navrata da je jako važno osim zakona, politička klima u kojoj se odvijaju ovi zakoni. To je od krucijalne važnosti. Jer ako vlada politika straha, klima straha, da se upozoravaju, da ljudi slobodno mogu upozoriti na nepravilnosti, pogotovo u strukturama vlasti, ako onda kada se ohrabre unatoč tome i strahu za zaposlenje, i za ostale stvari kojima su onda izloženi, onda ne možemo zaista govoriti o spremnosti, o riješenosti vladajućih da se svi zakoni ovakvi i provedu, i da se inače stvara takav jedan okvir, prije svega prevencije. I što onda to, na što to ukazuje. Da je na žalost kod nas korupcija postala strukturna, ona se ugnijezdila u same strukture vlasti. Kod nas korupcija na žalost nije akcidentalna, slučajna pojava. Ona pogotovo ovi recentni slučajevi koji se sada otkrivaju pokazuju u biti način vladanja vlasti, i da je korupcija dio načina vlasti, i to je ono što je najopasnije. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice, točno apsolutno, na žalost mi smo od hrvatske izvršne vlasti, od Vlade čuli u zadnjih godina naložit ću državnom odvjetništvu, naložit ću državnom odvjetništvu, pa čak od odbjeglog premijera smo čuli stornirat ćemo rješenje o porezu. Kakve veze premijer ima sa jednim rješenjem konkretnim za mila Boga. Prema tome, apsolutno je točno da je politička volja bio problem borbe protiv korupcije, još uvijek je, jer čini mi se da se gleda tko šta radi, kud dolazi, pa onda se postupci vode. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I zadnja replika, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Leko vi ste puno govorili o važnosti političke volje za suzbijanje korupcije, i sve ovo što ste vi govorili zapravo potvrdu možemo naći u dokumentu koji se zove zajedničko stajalište Europske unije za pristupanje poglavlje 23. Dakle u njemu jasno piše da su u Hrvatskoj postojali pritisci na pravosuđe, i da zbog toga nisu otvarane istrage, a bivši ministar Šimonović je javno rekao da, bilo je nedodirljivih. Osim toga koliko je politička volja na staklenim nogama najbolje vidimo po tri primjera. Zakon o zaštiti zviždača u akcijskom planu u potpunosti izbačeno poglavlje zaštite zviždača. Zakon o pravu na pristup informacijama koje inzistira Europska unija, izbačena, Vlada izbacila, iako je u prijedlogu Ministarstva uprave bio povjerenik za informacije. Što se tiče nas SDP-ovaca, zaista je tragično da nas prozivaju da u ovoj sabornici štitimo nekoga tko od nas spominje bilo koju aferu. Dakle mi inzistiramo da se sve afere razriješe i …/Ne razumije se./… i riječke tržnice, a ovo što mene stalno pozivaju za nacionalno vijeće, dozvolite da vam citiram što kaže EU. EU. EU pozdravlja rastuću proaktivnu, poticajnu ulogu koju ima Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Ovo je najveće priznanje za mene kao predsjednika Nacionalnog vijeća koji je kvalitetno vodio to vijeće. Zahvaljujem, odgovor na repliku u 10,40 minuta isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Upozoren sam također da je danas Dan starijih osoba pa svim onima koji se tako osjećaju ili to jesu i imajmo obzira prema tim starijim osobama, poštujmo ih. Poštujmo ih i daj Bog da budu svi doživjeli duboku starost. I vi bute jednog dana starica, ako Bog da. Idemo sa ispravcima netočnih navoda. Prva na redu je uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam puno gospodine predsjedavajući. Niz netočnih navoda kolege Leke. Ja ću pokušati 2 ako ću imati vremena. A prvi je to kako ova Vlada samo radi kozmetiku da bi govorila mi smo se borili protiv kriminala. Ne gospodine Leko, ova Vlada svojim akcijskim planom upravo zakonima je upravo ona u borbi protiv kriminala, protiv korupcije, jednim imenom sve je korupcija. Međutim, gospodin Jovanović i ostali kao predsjednik Nacionalnog vijeća upravo on ne skreće pozornost na malu korupciju koju vi imate, A to je npr. što se vozite po Brijunima, za 7 eura ljetujete, idete na kave na Vangu, pa onda kuna, pardon kuna. Na to se ne bi trebalo obazirati. Mislim da bi, ako je to prava vaša borba. Ali poznati ste po tome da se uopće ne borite, a kolega Jovanović i ostali, tako ću ih nazvati, vrlo jednostavno kao predsjednik vijeća ima pravo **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Vrijeme.

Sljedeći ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospodin Leko je netočno rekao da Državno odvjetništvo i USKOK svoj posao radi tek godinu i pol dana. Gospodine Leko to je netočno. Mi smo u ovom Visokom domu već u nekoliko navrata prihvatili i usvojili Izvješće o radu Državnog odvjetništva i dali punu potporu Glavnom državnom odvjetniku u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. godine do 2003. imali priliku u revoluciji poštenja odraditi nekakve stvari pa su se rodile 2 zločeste bebe, a to su Riječka banka i Daimler pa vjerujem da će do kraja ove godine se i ti podaci iz vašeg mandata izaći na vidjelo. Tako ste pokazali kako se pošteno boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala. Hvala Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću citirati jedan dio rasprave gospodina Leke, a to je kada je rekao: "Kasno se ušlo u borbu protiv korupcije i da će iz ovoga samo pojedine osobe biti kriminalizirane." Poštovani zastupniče ja se s tim ne slažem i to nije točno. Borba protiv korupcije mora biti stalno prisutna pogotovo da je iniciraju političari. Javna je tajna, gospodine Leko vi ste zastupnik iz Grada Zagreba kao i ja zastupnica, a vi ste 11 godina na vlasti u Gradu Zagrebu da privatni poduzetnici, znači obrtnici, malo i srednje poduzetništvo koje traži posao i natječe se za posao u Gradu Zagrebu, javna je tajna da moraju dati 30%. Kome? SDP-u. Zar vi veliki poštenjakovići ne vidite pred svojim pragom? Ne vidite sebe? Gospodine Jovanoviću **Jarnjak, Ivan (HDZ)** si date snage i volje da se suzbije korupcija. Više od 5, 6 godina ja o tome govorim sa ovoga mjesta, ali vi ne slušate. **Jarnjak, **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Idemo dalje s ispravcima netočnih navoda. Uvažena zastupnica Neda Klarić, izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja bih također ispravila netočan navod gospodina Leke kad je govorio o privatizaciji Sunčanog Hvara. Gospodin Leko je rekao: "Šteta je napravljena, ali još nema reakcije države." To je zaista netočno, gospodine Leko. Jer zaista mogu kazati evo i žao mi je, izražavam zaista svoje žaljenje što govorite jednako kao i gradonačelnik grada Šibenika i njegovi zamjenici kad su stvarno tvrdili da je napravljena šteta temeljem sklopljenog ugovora grada Šibenika i Sunčanog Hvara. Reći ću vam da Državno odvjetništvo nije utvrdilo nikakvu štetu, a ja vam sada tvrdim odgovorno ukoliko šteta nastupi da će upravo takva retorika i upravo insinuacija štete dovesti zapravo do eventualne štete. Svoju učinkovitost definitivno ne treba skrivati iza insinuirane

Kolega Leko je u krivom kontekstu naveo 2 narodne poslovice, jasno zloupotrebljavajući ih. Pojeo vuk magare, ne zna se tko je luk jeo, mirisao. Dakle, narodne mudrosti ko u priči, ali je potpuno krivo jer se zna jako dobro da nije vuk pojeo magare, da će sve doći na red. Da se zna tko je luk jeo, tko je mirisao i to se zna. Pogotovo u zagrebačkom Holdingu gdje se najviše novca opralo jer se financirao SDP u zagrebačkom Holdingu pa smo malo zaratili pa nema novaca, e sad smo u Holdingu sve promijenili. Partijski podoban Holding opet će financirati SDP i bit će ja mislim sve u redu. Ne trebate se bojati sljedećih izbora. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivan Škaričić. Izvolite. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću 2 netočna navoda gospodina Leke. Prvi je kad je rekao da Hrvatska ima obilježja korumpirane vlasti i korumpirane države. Smatram da nema Hrvatska ta obilježja, da to u Hrvatskoj se događa, ali da mi kao zemlja i kao vlast nemamo ta obilježja jer odmah možemo postaviti pitanje odakle dolazi Hypo, odakle dolazi Daimler? I drugo, kad ste rekli da nema stvarne volje vlasti u Hrvatskoj da se obračuna sa korupcijom i kriminalom. Smatram da je to potpuno netočno jer je slijepcu jasno da sva 3 segmenta vlasti u ovoj državi imaju itekako volju da

navoda. I istina je da je ova vlast odlučila stati na kraj korupciji bez obzira iz čije stranke dolazi. A licemjerno je sumnjati u dobru namjeru ove vlasti, jer mogli ste i vi 2000. godine pokrenuti antikorupcijske aktivnosti, a ne svoje aktivnosti korupcijske gurati pod SDP-ov tepih. Jer nažalost, vaši još i danas misle da je na Brijunima sve po 7 kuna kao u kineskom restoranu pa još i danas odlaze tamo na ljetovanje, zato.

ispravka navoda kolega Kunsta je u skladu sa Poslovnikom. Svi ostali koji su ispravljali nisu ispravljali mene, nego su iznosili nešto što je dato u klubu HDZ-a da govori. Nema veze sa mojom raspravom, prema tome niste me zaštitili u vođenju sjednice i poštivali Poslovnik. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče nije povrijeđen Poslovnik prema uobičajenom načinu ispravka netočnih navoda i s jedne, i s druge, i s treće strane pa i s vaše. ovo što vam sada odgovaram, a iza toga se daje određeno obrazloženje koje svaki ovdje u SAboru daje. Hvala lijepa. Idemo dalje. Idemo na pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Danas sam zakasnio na ovu raspravu malo, ali evo prispio sam doći i htio sam reći razlog zbog kojeg sam zakasnio, a to razgovori sa građanima koje sam susreo. Jedan mi je rekao ovako, zamislite doktore kada nakon vremena obučete odijelo i stavite ruku u džep i nađete zaboravljenih 100 kuna koja vas sreća obasja. Netko je ovih dana zaboravio 2,5 milijuna kuna u ladici, ali je to poslužilo za njegovu nesreću izgleda. To je zanimljiva teza. I razlika je velika između 100 kuna i 2,5 milijuna kuna. Drugi je rekao da je ova Vlada tako opterećena korupcijskim aferama, kriminalom i svim mogućim ima svoga glasnogovornika u premijerki koja stalno zaziva borbu protiv korupcije što kažu do posljednjeg daha, odnosno bez ikakvih iznimaka u tome. Građanin koji me sreo kaže, najvjerojatnije ona je europski zaštićeni svjedok, jer i ona je u toj grupi iz koje se svaki dan jedan po jedan regrutiraju novi da kažem još ne smijem reći kriminalci i lopovi, jerbo sud nije završio ali postoji sumnja na to. Vidite kako narod da kažem sada sam zakasnio zbog toga, jer sam sa građanima razgovarao i oni su mi dali ovakve ideje da evo danas upravo raspravljam o ovim stvarima. Kada sam s ove govornice ili pak s one govorio da je Hrvatska najveća praonica novca ne samo u ovoj regiji, negoli u Europi i svijetu, i svijetu, onda nitko nije reagirao. Vidite došla je direktiva, tako se kaže gospodine Leko, a ne preporuka itd., nego došla je direktiva, naredba Europske unije vama kao poslušnicima da se uvrsti ova dva članka u naš zakon. I to se mora i treba se provesti. A sada se spominje jasno pranje novca i ne organizirani kriminal, nego mafija kao što je rekao Predsjednik Josipović, mafija. I to treba uvrstiti u naš rječnik iako nije naša riječ nego talijanska. Ali nema boljega i konkretnijeg izraza za ovu vrstu događanja, za ovu vrstu ljudi koji se u ovoj Hrvatskoj je postao način života postao je stil života u koji je duboko umočena politika i jasno da nema inicijativa. Ima inicijativa, ali kako završava? Mjesec dana pritvora, sloboda. 5 dana pritvora, sloboda, 2 dana pritvora, sloboda. Gdje su efekti? Govorim o povratku onoga što je stečeno na kriminalni način. Gdje je tzv. eksproprijacija? Oduzimanje kriminalom stečene imovine, korupcijom. Nema, nema efekata narod je opljačkan. 50% umirovljenika prima manje od 2 tisuće kuna. I govorimo ovdje danas je Dan starih ljudi. Rekla mi je gospođa druga koju sam sreo na trgu upravo u svezi DAna starih ljudi, pa zašto nas ova Vlada mrzi? Zašto nas vlast mrzi? Zašto nas politika mrzi? Nećemo govoriti samo o vladajućoj nego o ukupnoj politici. Pa znate kakvu oni percepciju imaju o nama, kada treba ići toljagama i sve vas tamo pomlatiti. Gospodo, ovakvi prijedlozi zakona bez konačnih efekata, bez konačnih presuda u smislu kako reče Ingrid, oduzimanja imovine, dakle kada se udari po džepu onoga tko je krao, kada se vrati ono što je što je stečeno na kriminalni način, neće biti sreće. Naime, prva vijest pompozna, uhićen ovaj, uhapšen onaj, zatvoren onaj, pa što građaninu vrijedi, pa to je samo nekakva da kažem vijest koja zapravo hoće kazati ili "Dokazati" kako se eto nešto radi na suzbijanju i organiziranog kriminala ili mafije da kažem jasno i glasno da nema ovdje nikakve nikakve zadrške. Pranje novca, piše jasno i glasno. Rekao sam da je Hrvatska postala da ne kažem i ostala praonica novca, samo pitanje je gdje se gdje se on suši, nakon pranja ide i sušenje. A suši se na stranim bankovnim računima ili u džepovima ili u nečijoj stroži. E te strože treba prazniti, te bankovne račune treba vratiti nazad u Hrvatsku, onda smo nešto napravili, onda možemo s tim novce pomoći našim građanima i tim umirovljenicima, i tim starim ljudima govorili iako i ja imam 58 pa ne znam u koju kategoriju spadam, ali nije ni bitno. Nadalje, gospoda iz SDP-a pa imali ste priliku zato ste izgubili izbore 2003., jer niste sankcionirali kriminalnu privatizaciju i pretvorbu, pa to vam građani spočitavaju stalno, to znate i sami, a usput ste imali još dodatnog smeća u svom dvorištu kojega niste počistili. Spominju vam ovi iz HDZ-a i Daimler, da ne kažem i EPH-a i Viktora Lenca i Riječku banku i ne znam što sve ne i hotele itd. a o njima da ne govorimo, o njihovom dvorištu da ne govorimo to neće moći utrpati za 10 godina. Dakle gospodo, i jedni i drugi, danas ste ovdje uz ovaj mali, mali, tri lista ima ovaj prijedlog zakona, ste sitno počeli prepucavati, ali ima toga puno više i za jedne i za druge. Danas je petak pa ste namjestili ovo zbog glasovanja da se ovo ne čuje, ali čut će se za sve ovo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo je uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. I hvala Bogu da ste vi, gospodine Grubišić, stigli do ovdje od tolikih građana koji su vas sreli. Ja mislim da vas u ovom gradu Zagrebu nitko ne bi s tim pitanjima sreo nego s nekim drugim. No međutim, ja ću ispraviti netočan navod, a to je da je stil i način života u Hrvatskoj i ove Vlade upravo korupcija. Možda to je u Osijeku, možda to je stil i način HDSSB-a, vjerujte stil i način ove Vlade to nije. Ne, nije, zato jer ova Vlada je pokazala da se bori sa korupcijom, sa kriminalom. A izmišljati građane je bilo ovako ja sam sad išla prema Saboru i sreli su me grupa građana, to je dobro reći, grupa građana koji kažu molim te pitaj, molim vas pitajte zastupnice dokad će ovaj HDSSB same floskule ovdje iznositi, a u Osijeku i u županiji ništa ne rade. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. kolega Grubišić je rekao da eto baš njega su stari ljudi pitali zašto ova vlast ih mrzi. To je netočno. Ova vlast nije dirala niti jedno socijalno pravo tih starih ljudi, dok neke Vlade su to i radile. Ali znate u čemu je problem, gospodin Grubišić? Ako se ovako nastavi s vašom strankom da počnu ljudi bježati u druge države onda vi nemate šanse nikad doći na vlast i pomoć tim starim ljudima jer jednostavno vas neće ni bit uskoro. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Zahvaljujem. Molim vas, da se nešto dogovorimo. Nemojte zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika na ovaj način. Poslovnik nije povrijeđen jer je ispravio netočan navod i nemojte sa mnom polemizirati. … /Upadica se ne razumije./… Uvaženi zastupniče, nemojte dalje polemizirati molim vas. Nema razloga. Nemojte. … /Upadica se ne

Hvala lijepo. Kolega Grubišiću, spominjali ste informaciju iz medija o tome kako je nađeno 2,5 milijuna u ladici jednog osumnjičenika kojemu je dosuđen i pritvor od mjesec dana. Međutim kolega Grubišiću, niste bili fer do kraja jer niste prenijeli i novu informaciju, a to je informacija odvjetnika da ti novci nisu nađeni. Ovo svakako ne govorim zato što mislim da gospodin Barišić nije politički suodgovoran u najmanju ruku za zloupotrebe koje će kad-tad valjda biti sankcionirane, nego govorim zbog toga što sam protivnik lova na vještice u koji ste se i vi uključili, a koji mislim da karakterizira sva ova privođenja jer se pokušava skrenuti pozornost na pojedince koji bi trebali biti oni …/Govornica se ne razumije./… koji vise, a skrenuti pozornost za odgovornost i političke vlasti koja je sve to pokrivala. To je naprosto sustav. Nitko me neće uvjeriti da su samo pojedinci krivi i odgovorni, kao što je i gospodin Glavaš vjerojatno nije sam kriv za sve one zloupotrebe u privatizaciji u Slavoniji iz '90.-tih godina zbog kojeg bi ga mnogi koji ga brane zbog ovog zbog čeg je osuđen, priveli i osudili. Kriv je sustav koji je to omogućio, krivi su oni koji su okretali glavu na drugu stranu, krivi su oni koji su štitili svoje fotelje jer nema vjerujte mi tog predsjednika moje stranke koji bi meni mogao narediti da ja kršim zakon, da za njega i za svoju stranku radim zloupotrebu. E pa upitajte se o čemu se tu rad.

prvi dio replike još bih se s vama i složio iako što bi rekli ladicu nitko nije vidio pa je jedan dan puna, a drugi dan prazna. A na ovaj drugi dio vaše replike koji se odnosi na rekli ste privatizaciju, ne znam ni ja što u Slavoniji, o tome nema niti istrage, a kad bude onda o tome možemo razgovarat. Prema tome, vi već unaprijed a priori govorite o nečemu čega nema. Prema tome, našli ste se pa onoga koga žulja taj se i češe. Zahvaljujem. I još imamo jednu pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović, izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ovo što danas mijenjamo sastoji se od nekoliko riječi, ali izuzetno bitnih riječi. Očito da će USKOK bolje prepoznati riječi pranje novca od prikrivanja protuzakonito dobivenog novca i mi se nadamo da će do prestanka pranja doći jer pranja je bilo kao u priči. I kad naš dragi kolega Grubišić nam dijeli jednima i drugima lekcije mene isto zanima kako je opran onaj novac koji je gospodin kolega Drmić nosio sucu pa ne znam kako je opran i gdje je završio. Ali evo čulo se, dakle nije bio dobro opran, očito nije bio, gdje se suši, jako dobro. Pranje novca počelo je jako davno, ali pamtimo neke slučajeve što naši dragi kolege iz SDP-a prikrivaju. Recimo pranje novca preko Vrhovnika. To je bilo krasno. Privatnom brodogradilištu 100 milijuna kuna, a onda SDP-ova Vlada svake godine sjeda na jahtu koja je uredno dolazila po njih u jednu malu luku današnje općine Kolan gdje su se ukrcali, sunčali i donesli bitne za ovu zemlju. Dakle, na privatnoj jahti, a to ih je koštalo 100 milijuna kuna. Da su dali više tko zna, mogli su negdje to raditi i dalje. 100 milijuna nije tak veliki novac tvrde kolege to ide jednostavno. Očito da je dobro oprani novac od Daimlera jer mu se trag ne zna, ali znamo koliko nas je to koštalo jer je uplaćeno oko 200 milijuna više nego što je Daimler nudio u natječaju, pa tih 4, 5 milijuna eura koji je u džepovima ovih naših najglasnijih kolega završio ha negdje je opran, očito dobro spremljen. Međutim, i tu neće biti kao što kolega Leko kaže pojeo vuk magare. Vjerojatno se slično dogodilo i sa nagibnim vlakovima, jer bez velikog mita nitko normalan ne bi te vlakove kupio za postojeću prugu, postojeće pruge koje imamo. Pa i rezultat svega ovog što se događa upravo kupnja neadekvatnih vlakova praktično prigradskih vlakova za uništene ratom i neobnovljene pruge, a to bez mita nije moglo proći. Ali polako. Sve pomalo dolazi, pliva na površinu pa će i to. Sigurno je da se novac dobro oprao u Riječkim tržnicama, ali bar, ali se nije dobro osušio pa su ga valjda našli još dok je bio jako mokar pa se zna kud je pedesetak milijuna otišlo, kud je investirano to smo čuli, a saznat će se valjda kako je opran novac i od izgradnje riječkih bazena i riječke dvorane. Jer na kraju priče, svaka investicija je koštala upravo dvostruko u odnosu na planirano. To Riječani znadu i ja mislim da se s užitkom bacaju u bazen na glavu pogotovo kad nema vode jer im drugo ne preostaje. Novac, spominjao sam malo prije, jako dobro se prao u Holdingu, jer se je cijela partija, cijeli SDP iz Holdinga financirao. Ali u Holdingu postoje firme koje se bave vodom i odvodnjom pa se lako novac opere, ali nastane problem kad im gradonačelnik izrazi neposluh, kad dođe na crnu listu SDP-a. E onda ćemo ga kazniti kroz novi Holding, jer taj novi Holding je evo partijsko jednoumlje i napravit će sve da opet novac uredno doteče jer Bože dragi dolaze izbori. Treba opet što više novca oprat da imamo najviše jumbo plakata kao što obično SDP ima u Zagrebu, da se najbolje smješkamo i da najviše optužujemo sve osim sebe. Jer kolega Leko spominjao je tamo da veli kako je ova Vlada naložila Državnom odvjetništvu. A ja mogu postavit pitanje kako je SDP-ova Vlada u one nepune četiri godine zamrznula Državno odvjetništvo jer se nije događalo ništa. Ništa se nije događalo. Velika obećanja 2000. godine završila su u ništa, a bilo je afera ko u priči, svih mogućih priča o INA-i svih mogućih, kriminala, uništenje INA transporti, makinacije sa privatnim pumpama Europetrolom i slično. Pa polako, ima, bilo je prilike ko' u priči samo je trebalo stati pred ogledalo i reći ima se što o nama pričati ali se nije pričalo. Kao što i sad kolega Jovanović skače odmah čim je SDP u pitanju. I dobro je sinoć bilo postavljeno pitanje na "Otvorenom" što ako slučajno dođete na vlast, nećete dozvoliti ništa da se suzbije kriminal u vašim redovima. Dakle, to treba dobro o tom razmisliti, jer očito da se kriminal gleda jednostrano, a nije jednostran. Ja sam već danas rekao, da SDP je bio nepunih 20% vremena u 20 godina, nepunih 20% na vlasti. Ali kriminala je bilo trostruko više od tog. Dakle, uredno su sve četiri godine radili da pobiju rekorde. Možda Guinessova knjiga bi to trebala zabilježiti, jer ne znam, to je vjerojatno u Južnoj Americi rekordi su neki bolji. Ali bar za Europu bi bili negdje pri vrhu ovdje. Dakle, ima puno tog o čem bi se dalo pričati. Normalno da utaja poreza je kod nas ono što se radi iz dana u dan, da se radi u brojnim firmama i da će tu USKOK imati bez obzira na stranačku pripadnost vlasnika firmi tu će imati puno, puno posla a sav taj posao dobro će doći i državnom proračunu jer činjenica je da mnogi taje na razno razne načine poreze da bi zapravo pod izgovorom. Pazite imaju fenomenalni izgovor ne možemo opstati na tržištu ako baš sve radimo po zakonu. E pa treba raditi po zakonu, a firma mu omogućiti da ostanu na tržištu, odnosno da vlasnici firmi ne tjeraju radnice da tjedan dana tjedan dana štrajkaju glađu pod šatorom, a istovremeno brojni vlasnici takvih firmi ili sličnih firmi koji neredovito plaćaju radnike da pretjeruju luksuz, da se u par dana rasprodaju najluksuzniji automobili na Velesajmu, da se jahte da se jahte izložene prodaju isto u dva, tri dana. E mislim da tu će USKOK imati itekako posla. I to je dobro i to tako treba biti. Ima puno stvari o kojim bi danas mogli pričati, jer očito da ove dvije rečenice u zakonu, dvije i pol rečenice, nepuna tri članka gotovo su nas inspirirala za sve ovo što se događa. Ali kad već pričamo o nekom drugom, pa dajte malo pričajte i o sebi jer o vama priče mogu biti vrlo burne. Bio bi to onako dobar roman u nastavcima jasno krim sadržaja. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda i četiri replike. Najprije ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Netočan je navod da su sudionici SDP-ove vlasti u razdoblju 2000./2003. krali. Za to ne postoje niti naznake, a kamoli bilo kakvi argumenti. Točan je navod nismo krali, ali na žalost nismo napravili ni nešto zbog čega nam je narod dosta toga zamjerio i poslao poslao nam poruku na sljedećim izborima. Nismo sankcionirali one koji su krali, odnosno nismo stvorili uvjete za efikasnije funkcioniranje pravosuđa i pravosudne vlasti da bi se sankcioniralo one koji su zloupotrijebili svoj položaj, zloupotrijebili vlast. Ali točno je nismo krali, nismo podržavali sustav u kojem politička vlast podržava zloupotrebe i korupcije i po tome se bitno razlikujemo od prethodnih i vlasti nakon nas. Zahvaljujem. Sad bi ono što je rekao uvaženi zastupnik Leko, koji je prije dao povredu Poslovnika, rekao je ispravak je bio, a onda poslije toga se krene na drugo. Eto to je, samo hoću reći, svi na taj način, i jedni i drugi radite. Četiri replike. Prvo je uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Markovinović, vi ste u svojoj raspravi apostrofirali pranje novca i nabrajali ste mnogobrojne primjere. Pa evo ja ustvari bi vam željela iznijeti neke primjere sa kojima sam se susrela u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa bi vas molila da vi to prokomentirate i kažete da li je tu riječ o pranju novca ili nije. Naime raspisan je natječaj za obnovu ceste, od Ludine do Novske, u dužini 3 kilometra, a potom je istom izvođaču direktno dano da izvodi radove za ostalih 45 Obzirom da imamo ozbiljne informacije da je taj izvoditelj radova financirao kampanju jedne visoke dužnosnike SDP-a, zanima me da li je tu riječ o pranju novca ili nije. Isto tako, obnovljena je vikendica u vlasništvu supruga te visoke dužnosnice SDP-a, a obnavljala ju je tvrtka koja je obnavljala i sisačko rodilište, pa me zanima da li bi vi mogli prokomentirati je li tu riječ o pranju novca. Isto tako ta visoka SDP-ova dužnosnica tijekom svog 4-godišnjeg mandata stekla je nekretnine u iznosu od 4 milijuna kuna, jest da je prijavila plaću od 14 tisuća kuna, poslije se ispostavilo da je to bilo malo krivo izračunato, da je ipak plaća bila 19 tisuća kuna, no zanima me da li je moguće da je tijekom 4 godine stekla toliko novca od svog rada i kupila sve te nekretnine. zanima me da li to sve spada u kategoriju pranja novca. Znam da ljetovanje nekih zastupnika za 7 kuna ne spada u pranje novca, već u nemoral, ali dobro je da ste apostrofirali da ne treba jednostrano sagledavati

Pa evo, moram uvaženoj kolegici reći da je, da svi slučajevi od ovog što je nabrojila itekako jasno pranje novca. Međutim treba reći isto tako da je županica ostala u dobroj mjeri nekažnjena za sve ono što radi, ne znam koliko je savjetnika, koliko pere savjetnika, 14 jel? Valjda im noge pere tako da bude ono u biblijskom smislu jel. Ali županica je radila to vrlo lukavo. Naime bar 20-ak puta joj je bivši predsjednik države bio kod nje i svaki put je virila preko njegovog ramena, i nitko je se nije usudio dirati. Ja se nadam da će sadašnji predsjednik prekinuti ovu cirkusijadu na Brijunima i ljetovanje SDP-ovaca za 7 kuna, jer ćemo morati nabaviti, ukoliko svi zastupnici SDP-a odu tamo, morat ćemo nove čamce nabaviti. Konačno do plaže ih ne mogu voziti ovi skromni čamci, trebalo bi to malo urediti, malo napraviti visoki standard za one koji optužuju sve osim sebe. Hvala. Imamo repliku, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma evo gosopdin Markovinović se pita za gospodina Drmića kojega nema, pa bilo bi bolje i ljepše da kad bude on nek ga pita za njegove novce, kojim ima valjda pravo raspolagati kako on hoće, raspolagati kako on hoće, a za građane nema nikakve štete u svezi toga. Naprotiv velika je moralna i materijalna šteta kada HDZ kupi svome voljenom vođi BMW za 4 i pol milijuna kuna, ili kada proda skupi skupo struju, a proda jeftino, i nanese štetu našim poreznim obveznicima u visini od 600 milijuna kuna. Hvala lijepo.

o šteti za građane, ali kud ste nosili novac baš sucu koji odlučuje o vašem vrlom predsjedniku. Prema tome, da ste rekli skupljali smo za one pod šatorom ili njima slično shvatio bih, ali kud baš sucu, neka smanji progonstvo vlastito, samoinicijativno progonstvo iz druge države za koju godinu. Hvala. **Grubišić, Boro Nemojte dobacivat molim vas. Nema smisla da. Replika, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. razumije se./… Vi ste dobro primijetili da faktički 2000-ih godina, negdje ovo do 2004. je na neki način bio zamrznut rad tog državnog odvjetništva i ovih ostalih tijela koja bi trebala ispitivati određene korupcije. I zbog toga ovo preveliko licemjerje da u principu danas oni prozivaju ovu vlast i Vladu faktički da to ne radi radi razrješavanja korupcije, nego eto zbog pritiska Europe. Pa znate pitam ja njih, kad su bili na vlasti, kad često spominju tih 90-ih godina, pa što su oni učinili da ispitaju onda kad stalno prozivaju, govore o toj kriminalnoj privatizaciji, da nisu otkrili nikoga i procesuirali nikoga tko je sudjelovao u toj kriminalnoj privatizaciji, nego jednostavno danas to prozivaju. Zašto? Zato jer je većina njih bila u upravnim vijećima i nadzornim odborima tada. Neki po 10-ak, 15-ak i dobre novce su ubirali kada su prodavali te firme, jer su bili članovi tih tijela. A znate ne laje pas radi sela, nego radi sebe. Jednostavno strah je da se i njih ne okrzne ovaj sad USKOK da ih ne zahvati, a posebno što se tiče Daimlera. Zato je taj veliki gnjev i na neki način ja bih rekao bojazan da se i njih to ne potrefi, a ovo ste dobro primijetili, pa imam ovdje popis popis bar 10-ak određenih afera gdje ovdje ljudi sjede i dan danas a da im se ništa nije desilo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, točno je da je previše afera bilo u tim godinama, a da im se nikom ništa nije dogodilo. Ali budimo strpljivi, moj optimizam stvarno nema kraja, da ćemo dobiti odgovor državnog odvjetništva za ono što im je Hrvatski sabor poslao, da će bar reći evo nismo stigli, malo krivom čovjeku smo dali pa nije napravio i slično, što se tiče recimo Čačića. Što se tiče ostalih tu ima priča ko u priči. A što se licemjerja tiče, SDP je uvijek u stanju otići prosvjednicima, pa ma što radili, pa joj sjesti s njima na zemlju dolje, na beton u Varšavskoj i reći ovo ne valja, ali nije u stanju otići pod šator radnica Kamenskog i reći, čujte mi smo s vama. Zahvaljujem. I imamo repliku, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kruno ja se ne slažem s jednom narodnom poslovicom koju ste vi ovdje spomenuli, to je jedna od rijetkih s kojom se baš ne slažem i uvijek sam protiv nje kad pojede vuk magare. Jer ja držim da je magare doista vrijedna životinja i rijetka i nije nevažno ako ga vuk pojede. S druge strane, dakle i ne slažem se s kolegom Lekom kad je to kazao, a vi ste parafrazirali njegov govor. S druge strane kaže se, a vi ste također govorili o grijesima o kojima jedna strana licitira i vidi ih, a druge ne vidi. Onda postoji jedna druga poslovica latinska koja kaže da zapravo ljudi nose bisage na ramenu i vide, dakle to je onaj ako netko ne zna što su bisage, to je ona dvodijelna ajmo reći vreća u kojoj u jednome dijelu vidimo tuđe grijehe jer ih nosimo naprijed, a vlastite ne vidimo jer stoje iza. predlažem, stvarno predlažem da skinemo te bisage jedni i drugi sa ramena i da ih stavimo negdje postrani da možemo istodobno vidjeti i objektivno sagledati pa makar stavili i na ono magare i promatrali ih kao takve. Međutim, povesti računa o tome da magare ne ugine pod takvim bisagama jer ljudi čelni u povjerenstvima koji se bore protiv korupcije zapravo toliko rade demagoški i toliko rade štete da zapravo sve to što čine, čine iz najdemagoškijih i najpolitikantskijih razloga. Prema tome zaštite u tom slučaju opet magare da nedužno ne nastrada. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala. Evo, kolega podržavam ovo što ste rekli o magarcima. Magarci stvarno vrijedne životinje, zaštićene životinje i siguran sam da vukovi, SDP-ovi vukovi sa Brijuna nisu jeli ništa od magarećeg mesa. Definitivno. Jer bi to koštalo znatno više od 7 kuna, ta tri obroka, ali shvaćam da su neki odradili posao. Evo čitamo da je kolega Stazić prao prozore, usisavao, meo, održavao čistoću i što je najbitnije pekao čevapćiće i zarađivao na taj način još po koju kunu tamo, da ima za džeparac jel'. Tako da, evo Brijuni mogu biti izvanredni za zapošljavanje jel' zaposlenih zastupnika koji uz svoju plaću uvijek mogu nešto u fušu zaraditi. Hvala. I time je iscrpljena lista prijavljenih za raspravu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. na cjelokupnoj raspravi danas. A isto tako ne mogu odoljeti, a da ne kažem da još jedanput istaknem da je kroz čitav niz zakona koje je Vlada predložila ovom uvaženom Domu, a koje je ovaj uvaženi Dom usvojio, Vlada pokazala nedvojbenu želju i odlučnost u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Jedan od segmenata te borbe i te odlučnosti jeste i današnji zakon. Zato smatram da je možda nekorektno te dobre namjere i tu poduzetnost Vlade politizirati i dovoditi u pitanje. Hvala vam lijepo. pa predlažem da pričekamo do 12 sati i nastavimo sa glasovanjem. Nemojte se razilaziti, pričekajte tu. Hvala.